Prelazimo na - Izvješće o radu Hrvatske energetske regulatorne agencije za 2006. godinu – ostvarenje proračuna Hrvatske energetske regulatorne agencije za 2006. godinu Materijale ste primili u pretince. Raspravu je proveo Odbor za gospodarstvo, razvoj i obnovu. Njegova izvješća ste primili na sjednici. Vlada je dostavila mišljenje. Želi li predlagatelj dodatno obrazložiti prijedlog? Ne. Žele li izvjestitelji radnih tijela uzeti riječ? Ne. Želi li predstavnik Vlade uzeti riječ? Ne. Otvaram raspravu. Nemamo prijavljenih za raspravu. Da li se netko javlja? Ne. Zaključujem raspravu. O ovoj temi ćemo glasovati kada se steknu uvjeti.